Zahvaljujem gospodine ministre.S obzirom na sadržaj odgovora, možemo samo da nastavimo sa listom prijavljenih.Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Dame i gospodo, poštovani ministre, rasprava u budžetu svake godine uvek izaziva veliku ekonomsku pažnju. Kad se setite rasprave 2014, 2015, 2016, 2018. godine, gospodine ministre, to su bile rasprave, kada je rasprava o funkcionisanju Srbije podrazumevala da govorimo o ključnim ekonomskim parametrima kako Srbija treba da izgleda.Danas rasprave o budžetu Republike Srbije 2022. godine i u javnosti i u Skupštini Srbije svodi se na jedno pitanje Srbija nije sporno jeste ekonomski jaka, Srbija jeste bogata zemlja, pitanje je kako delimo ta finansijska sredstva. U stvari, pitanje je kako raspolažemo sa jednim delom finansijskih sredstava koja se nalaze na rashodovnoj strani.Gospodine ministre, danas u ovom vremenu, da pitate najbolje ekonomiste, najbolje ministre finansija - da li bi želeli da budu ministri finansija i kreiraju monetarnu, fiskalnu i budžetsku politiku za 2022. godinu, ubeđen sam, da bi svi rekli – ako moram. Evo, to je razlika između njih i vas.Vi ste bili gradonačelnik Beograda u teškom vremenu kada ste bukvalno morali da spašavate Grad Beograd od finansijske krize. Bili smo tu 2014, 2015, 2016, 2017. godine da menjamo ekonomiju Srbije posle 60, 70 godina. Ekonomija Srbije i pre Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata bila je prilično nefunkcionalna, bazirala se na pogrešnim pravilima, na srpskom ubeđenju da ne možemo da poštujemo pravila.Bili ste tu, gospodine ministre, 2020. godine, 2021. godine, ovde ste 2022. godine u vremenu ekonomske krize, u vremenu pre svega zdravstvene krize, da nas je neko upitao kada je krenula pandemija kako će izgledati budžet 2022. godine bili bismo srećni da možemo da pričamo o normalnom, o uobičajenom trend budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.Kada govorimo o budžetu u stvari govorimo o makroekonomskim parametrima. Tri ključna makroekonomska parametra – nama kažu da rast od 7,4% nije veliki rast BDP. U redu, ne mora da bude, ali da je manji, da je 3% bio bi za srpsku istoriju veliki. Naravno da je on u ovom trenutku jedan od najvećih porast BDP u Evropi sa 52 milijarde evra. To je suština. Govori koliko Srbija jeste ekonomski moćna. Mi nismo krivi zašto smo na 52 milijarde, zašto nismo na 72 milijarde, ali bismo bili krivi da smo se zadržali na 32 milijarde samo pre dve, tri godine.Kada govorimo o nivou nezaposlenosti, a tu je ključni parametar, u vremenu zdravstvene krize kada ceo svet trpi posledice uspeli smo da zadržimo nivo zaposlenosti na 9%, odnosno dva do 3% od apsolutnog nivoa nezaposlenosti. Imamo stopu inflacije i naravno da budžet, građani Srbije, ne predstavlja samo cifre, o kojima mi pričamo. Predstavlja onako kako građani Srbije nas doživljavaju i kako činimo da njima bude bolje. Budžet jeste i razlika u ljudima, ljudi koji kreiraju ekonomsku politiku, Ministarstvo finansija, predsednik Srbije, Vlada Republike Srbije. To je razlika koja se stvara u ekonomskom životu Srbije u ovom trenutku.Naravno da možemo da govorimo o stranim direktnim investicijama koje su tri milijarde i preko, najveće u ovom delu Evrope. Možemo da govorimo o rastu lične potrošnje i državne potrošnje koja se u ovom trenutku nalazi na maksimumu i gura agregatnu tražnju.

o gepu koji imamo do 90% da ekonomski možemo da se zadužimo u narednom vremenskom periodu i naravno da moramo da vodimo računa da taj dug bude što manji jer su izazovi veliki, ali u principu imamo dovoljno prostora da se zadužujemo.Javni dug prati zaduženje i privrede i stanovništva koje je relativno malo. Imamo još niz pokazatelja koji govore da Srbija može da funkcioniše potpuno drugačije i bolje, ali je jasno i da Srbija danas izgleda kao moćna i jaka ekonomija.Da se vratim na primedbe koje se u stvari nama spočitavaju, a to je kako ulažemo finansijska sredstva, odnosno naša socijalna politika i stran direktne investicije. Kada govorimo o sredstvima koja smo dali privredi i stanovništvu u stvari nam kažu da mi to nismo trebali da radimo, da treba da postoje neki kriterijumi. namenska sredstva koja su primarno bila usmerena da se poveća, odnosno sačuva agregatna tražnja. To je sredstvo koje je podrazumevalo da u uslovima ekonomske krize ubacite dodatnu količinu novca u sektor stanovništva i privrede i očuvate agregatnu tražnju.Potpuno tražnju.Potpuno je jasno da je aktivnost na tom polju bila potpuno transparentna, jasna, da je bila sračunata sa praćenjem finansijskih prihoda u budžetu Republike Srbije i da nije izazivala nikakve ekonomske posledice i u pravu ste kada kažete, to je, mislim, prvi rekao gospodin Jokić, poslanik republičkog parlamenta, da svako ko je hteo mogao je da se prijavi i onaj koji je imao stotine hiljade evra na svom računu ako se osećao mogao je da se prijavi i država Srbija bi mu izašla u korist, praktično isplatila bi mu 100 evra. Šta to znači? Da je Srbija država odgovorna prema svim građanima.Budžet Republike Srbije je i vreme pred nama 2022. godina. Ono što možemo svi da konstatujemo da je ekonomska situacija u svetu, odnosno sistemska kriza prilično izražena.U ovom trenutku možda nismo svi svesni da je okvir budžeta Republike Srbije u stvari tamo negde na globalnom ekonomskom planu, da Srbija može da izgleda potpuno jaka, moćna i stabilna ekonomska država, da njen budžet može da bude stabilan, ekonomski tokovi normalni, ali ako imate probleme na globalnom planu imaćete posledice na budžet Republike Srbije, odnosno na ekonomsku

da imamo monetarnu politiku na globalnom nivou, koja nije jasna i koja pravi inflaciju. Tu su okviri za srpski budžet i ti okviri kako god da mi mislili da neće biti prebačeni na Srbiju, ako se ovi trendovi nastave Srbija će imati te posledice. Ali, Srbija u ovom trenutku pored tih posledica koje su evidentne i koje će se desiti i ako se dese, jeste ekonomski sposobna i ono što smo pričali na početku, sa svojim maksimalnim ekonomskim parametrima koji su vrlo jasni da te ekonomske izazove preživi.Kao što smo 2020. godine, pokušali da branimo i uspeli da odbranimo zdravstveni sistem, kao što smo uspeli da odbranimo živote ljudi, kao što smo ulagali u zdravstvo i medicinu, jer smo imali dovoljnu količinu ekonomskih resursa da to možemo da radimo, građani Srbije danas ne treba da se brinu. Imaćemo sasvim dovoljno finansijskih sredstava da očuvamo ekonomsku i monetarnu stabilnost države Srbije.Da li će to podrazumevati da će to koštati budžet Republike Srbije? Da, hoće. Da li će to podrazumevati da ćemo imati posledice? Da, hoće, ali će te posledice biti mnogo manje nego što su posledice koje osećaju svi građani u ovom trenutku na globalnom nivou.Jaka i moćna država Srbija koju smo napravili, jaka ekonomija koju smo gradili od 2014. godine. Ideja da Srbija može da izgleda drugačije, ako se bazira na znanju, pameti i poštenju, jeste ono što nas je dovelo u situaciju da raspravljamo ovako i o ovom budžetu za 2022. Da toga nije bilo, rasprava o budžetu bi bila kao slične rasprave u drugim evropskim zemljama gde se govori o inflaciji, problemima koji su ogromni i za koje nemamo rešenje.Ja se nadam i verujem da ovaj budžet za 2022. godinu neće imati rebalans budžeta. Svi bi mi bili presrećni kada bi u decembru raspravljali o budžetu za 2023. godinu i rekli - sve što smo planirali 2022. godine, ostvarili smo i mi smo napravili svoj ekonomski cilj koji smo imali za 2022. Ako ne bude tako, ako budemo morali da donosimo rebalanse budžeta, a nećemo ih dovoditi i nećemo ih donositi zato što se mi ne osećamo tačno, precizno i odgovorno, već zato što trpimo velike pritiske koji dolaze sa globalnog nivoa, građani Srbije ne trebaju da brinu, Srbija jeste sposobna da svaki izazov u ovom trenutku koji dolazi sa strane spolja izdrži.To je još jedan doprinos političara ove generacije i ekonomista, jer smo uspeli da kao i obično što smo radili kroz istoriju, generišemo svoje interne ekonomske krize. U ovom trenutku praktično tih kriza nemamo, nego čekamo posledice koje dolaze sa strane. Zbog toga ovaj budžet, za koji se nadam da će biti jasan, precizan i da će trajati godinu, a i ako traje kraće zbog rebalansa budžeta, jeste snaga Srbije u ovom trenutku i zato nije normalno ne glasati za ovakav budžet.

isplata pomoći i privredi i građanima, ali ajmo da gledamo građane prvo, važna je najmanje iz dva razloga. Jedan je čisto ekonomski. U uslovima krize kao što je kriza koja je izazvana Kovidom 19 jednostavno smo želeli da damo ljudima novac kako bi oni taj novac potrošili, a potrošiće ga i potrošili su ga na kupovinu dobara koja su njima bila važna. Na takav način smo održali nivo ekonomske aktivnosti. Dakle, i dalje je bilo prometa roba, prometa usluga. Zato imamo pad BDP od 0,9% prošle godine. Jedan od najmanjih u Evropi. Dakle, pametan i opravdan potez kada je ekonomija u pitanju.Sa druge strane, veoma važna stvar i više puta sam o tome govorio, kada pomažete ljudima u krizi, vi im podižete nivo optimizma. Oni osećaju da imaju nekoga na koga mogu da se oslone. U prošloj i u ovoj godini, u doba najveće ekonomske krize to je bila naša Srbija, država Srbija koja je rekla – imamo dovoljno novca, stabilni smo, jaki smo, hoćemo da pomognemo našim građanima. Ekonomski posmatrano, ako uđete u pesimizam, ako uđete u jednu ako uđete u jednu zonu gde se plašite svega, nemate želju da trošite, onda se mnogo sporije ekonomija oporavlja. Mnogo sporije menjate svoj um i kažete – pa da, sada ću krenuti bolje, pa ću da trošim.Mi to nismo dozvolili. Taj optimizam koji smo kreirali tom pomoći, tom sigurnošću koju smo dali građanima je izuzetno važan. Šta je to dovelo u narednom koraku? Ne samo da smo pokazali građanima da je država sigurna, da ispunjava svoja obećanja u dinar i u dan, nego smo dali jasan signal investitorima, privredi da je država takođe tu da pomogne kada smo isplaćivali i minimalne zarade i organizovali garante šeme i svu moguću drugu pomoć koju smo dali, gde je privreda opstala. Mi smo sačuvali radna mesta, ali smo takođe izgradili kredibilitet kada su i domaći i strani privrednici u pitanju.Nije slučajno, imate cifru sa kojom je izašao predsednik Vučić, za prvih deset meseci ove godine 3,1 milijardu evra stranih direktnih investicija je Srbija privukla. Ubedljivo najviše, preko 65% u celom regionu investicija dolaze u Srbiju. Zato što smo se u doba najveće ekonomske krize pokazali da smo odgovorni, da smo stabilni, da ispunjavamo svoja obećanja, napravili smo taj most poverenja prema svima.Naravno, veće direktne investicije za sve nas, za građane Srbije znače nova radna mesta, veće poreze i doprinose i u budžet lokalnih samouprava, u republički budžet, više projekata, veće plate, veće penzije. Dakle, najzdravija i najlogičnija, jedina održiva ekonomska politika je politika koju sprovodimo.

Evo ovde crvenim, Srbija je broj tri. Ispred nas je Irska koju ne možemo da smatramo uporedivom, jer u Irskoj imate veliki broj

sa minus 0,9 prošle godine i najmanje 7% rasta našeg BDP ove godine. Kažem najmanje, pošto je projekcija moja konzervativna 7%, projekcija Zavoda za statistiku je 7,4%, videćemo oktobar, novembar i decembar kako ćemo proći.Mi smo drugi u Evropi ili možda prvi u Evropi. možda najveće ekonomske krize, zdravstvene krize, Srbija je, ne najbolja u regionu, najbolja je u Evropi po stopi rasta svog BDP koji je najvažniji pokazatelj zdravlja jedne ekonomije u ovom trenutku, uz malopre sam rekao, očuvanje makroekonomske stabilnosti, javni dug u odnosu na BDP je ispod 60%, ispod nivoa Mastrikta. Imate možda na prste jedne ruke zemlje u svetu koje mogu da se pohvale da su na takav način reagovale protiv krize, da su gradile bolnice, obezbeđivale vakcine, obezbeđivale respiratore, sve što je potrebno, pomagali privredi, pomagali građanima, ostali stabilni i ostvarili tolike stope rasta.Budžet za 2022. godinu je upravo nastavak te politike, gradimo, radimo, borimo se za svaki kilometar puta, za svaki metar kanalizacione mreže, za nove bolnice, za novu opremu, za veće plate, za veće penzije. Da vam kažem, uvek je bilo kritika i uvek će biti kritika, samo je pitanje ko sanja prave snove. Mi sanjamo snove koji su vezani za građane Srbije, koji su vezani za napredak Srbije, koji su vezani za našu decu. To je naša politika i time i na takav način ćemo nastaviti i naredne godine. Hvala puno. Hvala gospodine ministre.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, pitam da li reč želi još neko ko nije iskoristio svoje pravo? (Ne)Zaključujem načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona.Prelazimo na pretres u pojedinostima.Primili ste amandman koji su podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Bećiri, Kučević, Hodžić i Bajrami.Primili ste izveštaje odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Reč ima Jasmina Karanac. Hvala, potpredsedniče.Poštovani ministri, koleginice i kolege, na početku svog izlaganja o budžetu za 2022. godinu želim da istaknem jednu vrlo pozitivnu stranu, a to je da je budžet došao na vreme, odnosno da je ispoštovan budžetski kalendar. To nam govori da je ova 2021. godina bila zdrava osnova i jak temelj za projektovanje budžeta za 2022. godinu. Budžet koji se danas nalazi pred nama je razvojni i okrenut investicijama i podizanju standarda građana kroz rast plata i penzija.Kao što smo čuli danas na početku rasprave od premijerke, planirani budžet za iduću godinu iznosi 1.516 milijardi dinara, odnosno nešto je manji od 13 milijardi evra. To je 38,6 milijardi dinara uvećanje u odnosu na budžet za 2021. godinu, što nam ukazuje na to da se vrlo oprezno i konzervativno pristupilo prihodnoj strani budžeta. Ovde treba naglasiti da se očekuje da prihodi tokom iduće godine budu veći u odnosu na planirane, što smo imali i u ovoj 2021. godini, kada smo zbog uvećanja prihoda dva puta donosili rebalans budžeta.Budući da je rashodna strana budžeta planirana, kako bi to ekonomisti rekli, široko, u iznosu od 1.717 milijardi dinara, tu se mogu očekivati značajne uštede, što je dobro, jer u uslovima kovid krize, koja još uvek traje i neizvesno je kako će se ona dalje odvijati, odgovorno je planirati rezerve u budžetu.U rashodnoj strani budžeta planirane su sve povišice, kao što je povećanje penzije za 5,5% po švajcarskoj formuli, plata u javnom sektoru od 7% do 8%, kao i povećanje minimalne cene rada za 9,4% i ona će iznositi oko 300 evra. Kao što je premijerka rekla, to nije dovoljno i mi očekujemo rast minimalca, da bi on mogao da se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom.Nama socijaldemokratama Rasima Ljajića važna je sigurnost svakog radnika, svakog pojedinca u poslovima koje obavlja, zaštita interesa zaposlenih i njihovih porodica i zato podržavamo svako povećanje plata i penzija, kada god je ono zasnovano na zdravim i realnim osnovama.Kada sve ovo uzmemo u obzir, odnosno prihodnu i rashodnu stranu budžeta, dolazimo do toga da je planirani deficit 3% BDP-a, a budući da su u rashodnoj stani planirane sve stavke koje sam nabrojala, može se očekivati da deficit do kraja godine bude znatno niži, a Fiskalni savet prognozira čak i manje od 2%.Podsetimo samo da je u ovoj budžetskoj godini između dva rebalansa budžeta od aprila do oktobra deficit smanjen sa 6,9%, koliko je iznosio u aprilu, na 4,9% BDP-a. Ako te cifre uporedimo sa prognozama Fiskalnog saveta na manje od 2% deficita do kraja naredne budžetske godine, onda to samo po sebi govori u kakvom su stanju naše javne finansije. Ovako nizak nivo deficita prognozira i smanjenje javnog duga na 55,5% u odnosu na BDP do kraja 2022. godine, što je odličan rezultat, budući da će prema svim izgledima i naredna godina biti godina i kovid i energetske krize.Ako Srbija uspe da do kraja iduće budžetske godine, izložena velikim izazovima, kao što su energetska kriza i inflatorni pritisci, smanji javni dug sa 58,2, koliko je očekivano do kraja ove godine, na 55,5% BDP-a, a znamo da je ograničenje, odnosno crvena linija preko koje nije dobro da zemlje idu 60% BDP-a, onda je to, složićete se, dobar rezultat. Sve ovo govori u prilog činjenici da je budžet vrlo oprezno planiran, da su prihodi planirani konzervativno i da je očekivano, odnosno da ima prostora da tokom godine prihodna strana budžeta bude znatno veća.Ono što podstiče privredni rast su svakako javne, odnosno kapitalne investicije, a to su izgradnja puteva, železnica, komunalne infrastrukture, izgradnja i obnova bolnica i ovim budžetom predviđeno je 7,3% BDP-a, odnosno odnosno oko četiri milijarde evra za one investicije koje stimulišu, odnosno pokreću i guraju privredni rast. Ovako visok procenat iz budžeta za javne investicije trenutno ne izdvaja nijedna zemlja jugoistočne Evrope i to nam govori da Srbija radi dobar posao.Kada je reč o javnim investicijama, treba istaći da su budžetom za narednu godinu planirana sredstva za završetak radova na izgradnji fabrike vakcina, jedine takve na Balkanu, za završetak Kliničkog centra Beograd, za proširenje Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu, za završetak Instituta za tropske i infektivne bolesti i izgradnju još novih bolnica širom Srbije.Za stranku kojoj ja pripadam, Socijaldemokratsku partiju Srbije, ovo je od suštinskog značaja, jer se mi zalažemo za konstantno podizanje kapaciteta našeg zdravstvenog sistema kroz obnavljanje kliničkih centara, domova zdravlja, ambulanti, kao i kroz unapređivanje i usavršavanje kadrova. Ove investicije u zdravstvu omogućiće i veću dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, a mladim ljudima lakše zapošljavanje i usavršavanje.Kada

Ovim budžetom predviđena su sredstva za nastavak radova na izgradnji brze pruge od Novog Sada do Subotice, za Moravski i Fruškogorski koridor, za put Požega-Boljare, za obilaznice oko Užica, Kragujevca, Gornjeg Milanovca. Ovo govori da nijedan kraj Srbije nije zanemaren.Sve

što posebno želim da istaknem, to je da je Vlada prepoznala veliki značaj ulaganja u zaštitu životne sredine i da je došao trenutak da problem zaštite životne sredine mora da se rešava pre svega zbog zdravlja stanovništva, ali i zbog obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji.Ako posmatramo razdeo 25 budžeta, vidimo da je ove godine za životnu sredinu izdvojeno 15,5 milijardi dinara, što je za više od 50% povećanje u odnosu na inicijalni budžet 2021. godine, koji je iznosio oko sedam milijardi dinara. Ako tome dodamo potencijalnih devet milijardi dinara koje jedinice lokalnih samouprava imaju mogućnost da povuku iz kreditnih linija, onda dolazimo do 24 milijarde dinara koje mogu da budu uložene u zaštitu životne sredine.Ovde je sada na lokalnim samoupravama da izrade projektno-tehničku dokumentaciju, da kandiduju projekte i da iskoriste ovu mogućnost da povuku sredstva iz kredita. Koliko je meni poznato, 26 jedinica lokalne samouprave već je izradilo projekte koji su trenutno na proveri i ako budu zadovoljili uslove, oni će moći da povuku kredite.Takođe, ovde treba dodati i planiranih 12 milijardi dinara kod Ministarstva građevine namenjenih za izgradnju reciklažnih centara i kanalizacione mreže. Kada sve saberemo, to je 36 milijardi dinara, odnosno 300 miliona evra namenjenih životnoj sredini za iduću godinu.Samo

Ovo su do sada najveća sredstva namenjena životnoj sredini i mi moramo biti svesni značaja ulaganja u infrastrukturu zaštite životne sredine, jer pored obezbeđivanja normalnih uslova za život, kao što su čista voda, kanalizaciona infrastruktura, smanjenje zagađenja vazduha, skladištenje otpada, ulaganje u ovu oblast nesumnjivo doprinosi i rastu BDP-a jedne zemlje.Ukratko zemlje.Ukratko bih se osvrnula i na razdeo 28, odnosno Ministarstvo energetike, gde prvi put imamo sredstva za podizanje energetske efikasnosti, odnosno za zamenu stolarije, fasada, kotlarnica, za solarne panele, gde je budžetom za iduću godinu za te namene opredeljeno dve milijarde dinara, odnosno oko 16 miliona evra.Budući da je ovo posao za koji su građani veoma zainteresovani i da pored države i jedinica lokalne samouprave treba da učestvuje u finansiranju ovih radova, očekujem veću zainteresovanost lokalnih samouprava i da se iz godine u godinu povećava budžet za ove namene, jer je ulaganje u energetsku efikasnost jedan od sigurnih načina uštede energije i smanjenja zagađenja životne sredine.Na kraju još nešto što mi je zapalo za oko, to je smanjenje sredstava za Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i to za 60% u odnosu na rebalans budžeta krajem 2021. godine. Taj budžet sada iznosi 6,2 milijarde dinara. Treba reći da je kroz sredstva za oporavak najteže pogođenih privrednih grana pandemijom ove godine ovo ministarstvo dobilo značajna sredstva za oporavak ugostiteljstva i zato je budžet za 2021. godinu bio oko 13 milijardi dinara. Međutim, moramo imati u vidu da je ugostiteljstvo još uvek pod uticajem epidemioloških mera i ja se nadam da će se iznaći model, odnosno sredstva za pomoć i oporavak ove grane privrede.Ono što još želim da naglasim je i povećanje sredstava za obrazovanje, nauku, poljoprivredu, kulturu. Mene posebno raduje to što je Čačak, moj rodni grad izabran za prestonicu kulture 2023. godine i što će, kao što ste ministarko Gojković rekli, Čačak dobiti muzej košarke i rokenrola. Čačak to svakako zaslužuje i sigurna sam da će opravdati poverenje.Sve u svemu, budžet je dobro projektovan, on je razvojni i dobar je pokazatelj da su javne finansije zemlje na zdravim nogama, odnosno stabilne i održive. Zato će moja poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije čiji je jedan od osnovnih postulata društvo koje se odgovorno ponaša prema potencijalima koje poseduje i troši samo ono što može da zaradi, a raspodelu sredstava vrši na pravedan i solidaran način, na čemu se u najvećoj meri bazira i Predlog budžeta za iduću godinu, u danu za glasanje podržati ovaj predlog. Hvala.

dakle, pomenuli ste projekat izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda što idemo preko Ministarstva za zaštitu životne sredine.Dvadesetišest lokalnih samouprava, a mislim da je važno da građani Srbije znaju koje su to lokalne samouprave. Bačkoj Palanci, Bečej, Nova Varoš, Bač, Boljevac, Priboj, Apatin, Bela Palanka, Pećinci, Lapovo, Temerin, Petrovac na Mlavi, Negotin, Gornji Milanovac, Veliko Gradište, Ruma, Novi Kneževac, Raška, Osečina, Dimitrovgrad, Knjaževac, Bajina Bašta, Srbobran i Divčibare, Ražanj i Babušnica.Dakle, poštovani građani Srbije za ovih 26 lokalnih samouprava obezbedili smo novac za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali to je samo jedan deo projekata koji radimo u lokalnim samoupravama.Sa kineskom kompanijom SRBS potpisali smo Sporazum za izgradnju kanalizacione mreže i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u 65 lokalnih samouprava na 77 lokacija: Paraćin, Ćuprija,

Vrnjačka Banja, Mionica, Banja Vrujci, Ljubovija, Mali Zvornik, Smederevska Palanka, Tutin, Svilajnac, Aleksandrovac, Aranđelovac, Krupanj, Prijepolje, Vladimirci, Lajkovac, Ljig, Ub,

Valjevo, Zaječar, Bor, Kladovo, Sopot, Šabac, Lazarevac, Veliki Crljani, Obrenovac, Međurečje, Ostružnica, Stara Pazova, Inđija, Vranje, Vranjska Banja, Žagubica, Subotica, Sombor, Novi Bečej, Mladenovac, Leskovac, Golubac, Vinci, Ada, Majdanpek, Bojnik, Sremska Mitrovica, dva projekta u Novom Sadu, izvinjavam se, tri projekta, četiri projekta u Novom Sadu, tri projekta, odnosno četiri projekta u Kragujevcu. Ukupna vrednost svih ovih projekata, izvinjavam vam se, ukupna vrednost je 3,4 milijarde evra, a ukupna dužina, izvinjavam se, kanalizacione mreže,

obezbedili smo finansijska sredstva, na projektima se već radi. U velikom broju ovih lokalnih samouprava izgradnja je već krenula, kako se projekti budu završavali krenuće i u ostalima. Meni je veoma važno bilo da za svaki ovaj grad, svaku ovu opštinu pročitam ime da znaju građani da taj veliki investicioni zahvat, da završimo konačno kanalizacionu mrežu do svakog domaćinstva, da završimo konačno i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda u svakoj lokalnoj samoupravi u našoj zemlji dolazi i da je novac za to obezbeđen. Hvala.

kada je u pitanju budžet koji je danas bio na dnevnom redu poslanička grupa JS će ga podržati, a što se tiče ovog amandmana koji je sada na dnevnom redu, nećemo da ga podržimo iz jednog prostog razloga. Ako treba da podvučemo jednu liniju šta je obeležilo današnji dan u komentarima, ja mogu da kažem, ne zato što je predsednik moje poslaničke grupe, nego zato što to stvarno tako jeste, Dragan Marković je danas rekao da budžet za 2022. godinu daje optimizam i korisnik budžeta je svaki građanin Srbije. To je osnovni razlog zašto će poslanička grupa JS da podrži ovaj budžet.Zašto nećemo da glasamo za ovaj amandman? Zato što ste vi jasno rekli u vašem izlaganju i postavili dva cilja koji ovaj budžet treba da ispuni. Prvi cilj je podizanje životnog standarda građana, drugi cilj je nastavak kapitalnih investicija i dalji razvoj privrede.Kada je u pitanju životni standard, ono što je bitno za sve građane pre svega za naše penzionere je to da će penzije imati povećanje od 5,5%, plus jednokratnu pomoć od 20.000 dinara, Povećanje plata u javnom sektoru je planirano u proseku da se poveća za 7,3%. Minimalna zarada je 300 eura, a prosečna plata 500 evra. Ono što ste obećali, to ste i uradili, iznos za neoporezivi deo plate je 18.000 dinara. Ono što je najbitnije, nastavlja se borba za svako radno mesto. To je ono što smo mi iz JS stalno podržavali.Kada su u pitanju kapitalne investicije i dalji razvoj privrede, planirane su ponovo u visini od 486 milijardi. To je preko sedam procenata od ukupnog budžeta. Ne usuđujem se ni da počnem da nabrajam šta je to što je do sada urađeno, šta je to što se sada radi i šta je to što će u planu da bude urađeno sledeće godine. Stopa rasta naše ekonomije je 4,5%.Budžet koji ste napravili je kao i u nekoliko zadnjih godina uvek oprezan, konzervativan i to je dobro. Uvek više volimo da nas iznenadite sa nekim rebalansom gde trebamo da povećamo neke stavke, a ne da nekog moramo da uskratimo za nešto što je planirao. Sve u svemu, što bi narod rekao, najprostije, finansije su nam stabilne, kasa je puna, a obećanja se ispunjavaju.Juče

Ono što je na mene ostavilo utisak, a to je pre svega komentar guvernerke koja je svakako na vezi, jer fiskalna i monetarna politika mogu da funkcionišu ovako kako naše funkcionišu, samo ako ste vi na direktnoj liniji, a iz ovoga se vidi da jeste.Ono što je nama najbitnije, a to je stabilnost kursa dinara. Da li postoji inflacija, guvernerka je juče rekla da opasnost od inflacije postoji i to je primetno. Mi imamo i neke cene koje jesu u porastu, ali uvek treba da gledamo šta se dešava u okruženju. Ono kako trebamo da sprečimo i ono što je predsednik Aleksandar Vučić pre neki dan rekao, upravo je taj momenat da se povećavaju robne rezerve i da se trudimo da energetska kriza ne ostavi nikakve posledice na našu privredu.Kada je u pitanju Fiskalni savet i profesor Pavle Petrović, standardno je da uvek imaju nešto da zamere, ali ono što je juče na Odboru po prvi put zapaženo, je to da su njihovi kritički komentari svedeni na minimum. Koliko sam primetio, ministre, on je uglavnom ponavljao ono što ste nam vi već rekli i pokazali u budžetu. Hvalio je i tu vašu obazrivost, od zamerki ja sam zapamtio samo dve stvari koje je on apostrofirao. Prvo, to je socijalan politika i način socijalnih davanja. Ne slaže se sa tim kako ste do sada isplaćivali pomoć penzionerima i svima onima kojima je ta pomoć pomoć bila potrebna, ali više o tome nemamo razloga ni da se ponavljamo ni da trošimo vreme, mi iz JS smo pohvalili to što radite i zato vam dajemo punu podršku da to nastavite da radite.Druga zamerka mu je bila to što se gradi nacionalni stadion. Ne može život da stane zato što se sada dešava ovo što nam se dešava sa koronom i zato što je negde prisutna ta neka sveopšta svetska kriza. Ono što je dobro, a to je da se u ovom budžetu vide povećana izlaganja za kulturu, povećana izdvajanja za nauku i za sport.I svakako da treba za sport da se izdvaja, jer smo pre nekoliko večeri imali priliku da svi budemo na kratko radosni zato što su naši fudbaleri postigli opet zapažene rezultate. Pamtićemo i Tadića i Mitrovića i Dragana Stojkovića i svakako moramo da podržimo upravo taj rezultat koji su oni postigli, a ovo je najbolji način za takvu podršku.Ovo me podstaklo da kažem da je meni i nama iz JS vrlo bitna stavka u budžetu to što smo izglasali i doneli Zakon o finansiranju manastira Hilandar, jer svi srpski vladari su pomagali i čuvali tu srpsku svetinju.Čestitam svetinju.Čestitam i zahvaljujem se pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću zato što je on rešio da nastavi tim putem, a ja mogu da vam se pohvalim i da vam kažem da sam bio član delegacije koju je Dragan Marković Palma, predsednik moje poslaničke grupe, predvodio prošle nedelje, gde smo svi poslanici iz JS imali imali tu čast da posetimo Hilandar. Ja sam prvi put bio na Hilandaru i moji utisci i impresije su veliki i pozivam sve kolege da odu i da, kako kažu i kako je to u stvari i pravilo, da svaki Srbin bar jedanput za svoga života treba da poseti Hilandar.Predsednik je to rekao, ali ja ću da ponovim, da se iguman Metodije zahvalio i rekao nam je da vam prenesemo zahvalnost svih monaha sa Hilandara i da smo svima njima mnogo olakšali u svemu ono što oni rade. Ono što je za nas bitno je to da su se oni i do sada i bez ovoga molili da svima u Srbiji bude bolje, a sada je svakako i njima i nama lakše.Želim lakše.Želim da iskoristim i ovu priliku kad već pričam o tom nacionalnom stadionu za fudbal, da zamolim ministra finansija da na Vladi pokrenete još jednom pitanje nacionalnog trenažnog centra za vaterpolo, koji je počeo da se gradi u Vrnjačkoj banji. To je preozbiljna investicija, dosta se uradilo, ali mi, nažalost, bez vaše pomoći teško da to možemo sami da završimo. Ja sam siguran da ćete za to da imate razumevanja i sledeće godine očekujem da ćemo i mi moći da se pohvalimo sa jednom takvom investicijom.Kada je u pitanju gospodin Kovačević iz Republičkog zavoda za statistiku, on je uglavnom rekao da je teško da se izvrše planiranja na spoljne faktore, pre svega misleći na energetsku krizu i na stanje sa kovidom, ali, ministre, ono što je meni bilo čudno juče kad je gospodin prof. Pavle Petrović vas uporno pitao kakva će cena gasa da bude u toku sledeće godine, godine, to je neozbiljno pitanje za tako ozbiljnog profesora, niste vi Tarabić da možete da kažete kakva će cena da bude gasa. Tarabići ni koronu nisu mogli da predvide, a od vas tražimo da nam date takve informacije.Kada je u pitanju Duško Pejović i Državna revizorska institucija, ono što smo vrlo lako zaboravili a to je da od 2002. godine do 2018. godine mi nismo imali usvojen ni jedan završni račun. Kad privrednik preduzetnik ne ispuni tu obavezu prema državi, on prima takve sankcije da dovodi u pitanje čak i opstanak svog poslovanja. Nije slučajno, ne hvalimo vas mi bez razloga, da od kad ste vi ministar finansija počeli smo da usvajamo i te završne račune i evo sa tom dobrom praksom, i ne samo dobrom praksom, to je i ustavna obaveza, nastavljamo i do dan-danas.Ono što je za svaku pohvalu to je da svaki budžet od kad ste preuzeli kormilo nad finansijama dolazi na vreme u ovu Skupštinu i svima nama daje dovoljno mogućnosti da se dobro pripremimo.Iz svega navedenog, ministre, još jedanput ponavljam, pre svega zato što je ovo, kako Dragan Marković Palma kaže, optimistični budžet, budžet koji će da troše svi građani Republike Srbije, poslanička grupa JS daje podršku ovom budžetu. Hvala.

kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara već naglasio, poslanici naše poslaničke grupe će podržati Predlog budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, pre svega zbog toga što obezbeđuje dodatna sredstva za nastavak kapitalnih investicija i njegovim usvajanjem će se obezbediti dalje ubrzavanje privredne aktivnosti, očuvanje radnih mesta i održanje ukupne makroekonomske stabilnosti.Budžetom Republike Srbije za 2022. godinu su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.516 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od 1,9% u odnosu na iznos predviđen drugim rebalansom budžeta za 2021. godinu.Projektovani deficit uopšte države u 2022. godini iznosi 3% BDP, dok se javni dug na nivo opšte države smanjuje i do kraja godine zadržava na nivou od 56,5% nivou od 56,5% BDP, što znači da Vlada Republike Srbije i dalje ispunjava kriterijum iz Mastrihta.Budžetom Republike Srbije za 2022. godinu su planirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.717 milijardi dinara, što predstavlja smanjenje od 4,23% 4,23% u odnosu na iznos planiran rebalansom budžeta za 2021. godinu iz oktobra meseca.Paket ekonomskih mera realizovan tokom 2021. godine direktno je doprineo povećanju likvidnosti privrednih subjekata i olakšanju poslovanja, posebno u onim sektorima koji su i dalje pod nešto jačim uticajem pandemije, poput turizma i putničkog saobraćaja, kroz davanja stanovništvu podstiče domaću tražnju i na taj način aktivnost.Paralelno sa ekonomskim merama, ublažavanje restriktivnih zdravstvenih mera rezultiralo je i dinamičnim oporavkom pojedinih delatnosti uslužnog sektora koji su najviše pogođeni pandemijom.Uspeh

kako u privatnom tako i u javnom sektoru, a scenario osetnijeg povećanja nezaposlenosti je izbegnut.Prema podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u periodu januar-avgust, prosečan broj zaposlenih bio je veći za 3,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Najsnažniji sektorski doprinos rastu zaposlenosti dolazi od prerađivačke industrije, trgovine, informacionih i komunikacionih tehnologija.I pored isteka efekata prethodno donesenih paketa mera, početak 2021. godine karakterišu bolja kretanja na tržištu rada od očekivanih, naročito kod zarada, kao rezultat vraćanja na putanju snažnog privrednog rasta i opšte stabilnosti ekonomije, a podržano procesom vakcinacije stanovništva i postepenim otvaranjem ekonomije.U periodu januar-avgust prosečna neto zarada je realno povećana za 5,8% i iznosila je 64.393 dinara. Posmatrano po delatnostima, više od polovine ukupnog rasta zarada bilo je opredeljeno rastom zarada u prerađivačkoj industriji, trgovini i zdravstvu.Za 2022. godinu projektovano je realno povećanje BDP od 4,5%. Ovo je rezultat trajnog povećanja potencijala privrede usled efektuiranja novih izvozno-konkurentnih proizvodnih kapaciteta, kao i indirektnih efekata ubrzane izgradnje putne i železničke infrastrukture, ali i dodatne podrške u realizaciji projekta iz Zelene agende.Poštovani narodni poslanici, naša poslanička grupa pozdravlja što su i u 2022. godini predviđene mere fiskalne politike na prihodnoj strani u cilju daljeg smanjenja poreskog opterećenja zarada. Planirano je povećanje neoporezivog dela bruto zarade sa 18.300 dinara na 19.300, uz istovremeno smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca za 0,5%.Priliv kapitala u Srbiju ostao je relativno visok, što je doprinelo rastu deviznih rezervi zemlje i jačanju otpornosti na eksterne rizike. Tome je u najvećoj meri doprineo priliv stranih direktnih investicija.Ukupan priliv po osnovu stranih direktnih investicija iznosio je 2,6 milijardi evra. Do kraja godine očekuje se nastavak povoljnih platno-bilansnih kretanja, uz deficit tekućeg računa od

doprineće širenju baze stranih investitora koji ulažu u dinarske državne obveznice, kao i produbljivanju domaćeg finansijskog tržišta, a time i većim prilivima kapitala iz inostranstva.Poštovani narodni poslanici, kao što je poznato, značajna finansijska sredstva obezbeđena budžetima u prethodnim godinama omogućila su realizaciju značajnih kapitalnih projekata na teritoriji AP Vojvodine, a predloženim budžetom se sredstvima u iznosu od 82 milijarde dinara omogućava nastavak finansiranja započetih novih kapitalnih projekata: brza saobraćajnica Novi Sad – Ruma, projekat mađarsko-srpske železnice, izvođenje radova na izgradnji auto–puta E75, izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi, unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja, proširenje kapaciteta luke Bogojevo, rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš, rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica – Segedin, izgradnja auto-puta deonice Beograd – Zrenjanin, izgradnja mosta obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama, izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg – Kikinda, projekat izgradnje komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji, subvencija privatnim preduzećima za sprovođenje ugovora o dodeli sredstava podsticaja,

u naseljenim mestima na području lokalnih samouprava u AP Vojvodine.Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će glasati za budžet, jer Vlada Republike Srbije ulaže napore za očuvanje javnog zdravlja i bezbednosti, pomaže privredi u cilju očuvanja likvidnosti i ublažavanja pada zaposlenosti, odnosno očuvanja životnog standarda i likvidnosti stanovništva i dalje posvećuje posebnu pažnju kapitalnim ulaganjima.Hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Ujheljiju, koji je bio i poslednji prijavljeni za ovu raspravu.Reč ima ministar Mali. **Siniša Mali** Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, najpre da vam zahvalim na veoma konstruktivnoj raspravi koja je vezana za budžet za narednu godinu.Budžet za 2020. godinu je najpre razvojni. Dakle, usmeren je na dalji ubrzani rast naše ekonomije, naše privrede i na ubrzano podizanje životnog standarda građana Srbije, prevashodno kroz podizanje plata, penzija i podizanje minimalne zarade.Suočeni zarade.Suočeni smo poslednjih 18 meseci sa najvećom ekonomskom krizom koja je zahvatila globalnu ekonomiju, a koja je vezana za pandemiju Kovida 19, ali i pored toga izborili smo se i pokazali kako se bori i i za svoju privredu, kako se bori za svako radno mesto, kako se takođe bori i za zdravlje građana Srbije.Poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pre par godina krenuli smo da sanjamo neke snove. Neke smo ostvarili, ali još veći snovi su pred nama koje želimo da ostvarimo za dobrobit naše dece i dobrobit građana Srbije. Takav nam je i budžet za 2022. godinu, razvojni, sa puno kilometara novih autoputeva, novih železničkih pruga, novih bolnica, novih vrtića, novih škola, sa većim platama, nikad većim platama, nikad većim penzijama. To je budućnost koju želimo da gradimo u godinama koje dolaze.Hvala puno. Hvala vam, gospodine ministre na ukupnom učešću u našem današnjem radu.Ovim smo iscrpeli raspravu na amandman na član 8.Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o 1. tački dnevnog reda ove sednice, podsećam na odredbu člana 175. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi Dan za glasanje o Predlogu budžetu u toku sednice Narodne skupštine, ne čekajući da se završi rasprava u načelu i pojedinostima o ostalim tačkama dnevnog reda.U skladu sa ovom odredbom, određujem utorak, 23. novembar 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao Dan za glasanje o 1. tački dnevnog reda Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu.Molim narodne poslanike da uđu u Veliku salu.